и предлага следната редакция на § 53, който става § 60: „§ 60. Откритите до влизането в сила на този закон процедури за институционална и програмна акредитация, за оценяване на проекти, както и заварените и неприключили процедури за следакредитационно наблюдение и контрол

става § 61. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55, който става § 62: „§ 62. § 62: „§ 62. Трудовите правоотношения на работниците и служителите в звената по § 4к от допълнителните разпоредби се уреждат при условията на чл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя предлага следната редакция на § 56, който става § 63: „§ 63. До провеждането на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на всяко от звената по § 4к от допълнителните разпоредби правомощията на директора се упражняват от заварените към влизането в сила на този закон съответно директор на Технологичното училище „Електронни системи“ към Техническия университет – София, и Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 64: „§ 64. от влизането в сила на този закон министърът на образованието и науката разработва и внася за приемане от Министерския съвет Националната карта на висшето образование в Република Комисията предлага да се създаде § 65: „§ 65. До приемането от Министерския съвет на Националната карта на висшето образование в Република България не се откриват нови висши училища, териториално изнесени структури и филиали на висшите училища, факултети, департаменти и колежи в държавните висши училища, както и не се преобразуват висши училища, основни звена и филиали в държавните висши училища с изключение на преобразуване с цел консолидация и оптимизация.“

става § 66: „§ 66. (1) Министърът на образованието и науката сключва договори за управление по чл. 10, ал. 2, т. 10 с ректорите на държавните висши училища, за които след влизането в сила на този закон

на третия ред – „териториално изнесени структури“ да се замени с „териториално изнесени звена“. Редакцията е в съответствие с терминологията, която сме възприели до този момент в Законопроекта. Тук е останало

§ 58 в редакция на Комисията, който става § 66. Моля, режим на гласуване.

създаде § 67: „§ 67. (1) Мандатът на лицата, които към влизане в сила на този закон заемат ръководните длъжности ректор, декан, директор на департамент, филиал и колеж, ръководител на катедра и техните заместници не се прекратява предсрочно при навършване на 65-годишна възраст. (2) Лицата, които заемат длъжности по ал. 1 и са навършили 65-годишна възраст към момента на влизането в сила на този закон, довършват мандатите си при условията, при които са избрани.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 68. става § 68. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 60, който става § 69: „§ 69. Електронната платформа по чл. 75, ал. 6 се разработва и започва да функционира в срок до две години от влизането в сила на този закон.“

По § 62 има предложение от народния представител Ирена Анастасова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Ирена Анастасова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

1. В чл. 28 се създават ал. 3 и 4: „(3) Автономията на държавните и общинските гимназии, средни и специализирани училища включва и правото да сключват с държавни висши училища споразумения за съвместно обучение по учебни предмети и/или модули за придобиване на профилираната и/или професионалната подготовка във втори гимназиален етап, както и по учебни предмети за придобиване на специализираната подготовка в средната степен на образование при спазване изискванията на този закон и на Закона за висшето образование. (4) При условията и по реда на този закон и на Закона за висшето образование в споразумението по ал. 3 може да се предвиди обучението по някои или по всички учебни предмети и/или модули за придобиване на профилираната, професионалната или специализираната училищна подготовка да се извършва от лица, заемащи академични длъжности във висшето училище, които работят в съответната на учебния предмет или модул научна област. Те преподават в училището в рамките на установеното работно време по трудовото им правоотношение с висшето училище, без да бъдат назначавани на учителска длъжност.“

В училищата по култура обучението за придобиване на специализирана подготовка в VIII клас може да се осъществява и в задължителните учебни часове вместо учебния предмет история и цивилизации. В тези случаи учебното съдържание за придобиване на общообразователна подготовка по учебния предмет история и цивилизации, предвидено да се изучава в VIII клас, задължително се включва за изучаване в избираемите учебни часове в IX клас. (5) В професионалните гимназии и в паралелките за професионална подготовка задължителните учебни часове по учебните предмети музика и/или изобразително изкуство от раздел А на учебния план може да се използват за обучението за придобиване на професионална подготовка в избираемите учебни часове в раздел Б на учебния план при запазване на общия брой учебни часове в раздел А и Б. (6) Учебни часове в раздел А на учебния план, предвидени за обучение за придобиване на обща професионална подготовка, може да се използват за обучение за придобиване на отраслова и/или специфична професионална подготовка в раздел Б на учебния план, като учебните предмети за придобиване на обща професионална подготовка се предвидят за изучаване в избираемите учебни часове на училищния учебен план до края на степента в: 1. професионалните гимназии и в паралелките за професионална подготовка; 2. училищата по изкуствата; 3. спортните училища.“

така: „(4) Изключения по ал. 3 се допускат за: 1. обучението чрез работа (дуална система на обучение), при което общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна седмица може да достигне до 40 учебни часа, в които се включва и времето за практика на определеното работно място; 2. обучението в иновативните училища; 3. училищата със споразумение по чл. 28, ал. 3, училищата по културата, училищата по изкуствата и спортните училища, при които общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна седмица може да достигне до 40 учебни часа.“

при условията на ал. 1, т. 1, 2 и 4, може да се утвърждава държавен план-прием за обучение в паралелки за придобиване на професионална квалификация, дори когато на територията на общината има едно или няколко училища, които предлагат същото обучение, но материално-техническата база, с която разполагат, не е достатъчна и/или липсва достатъчна възможност за осигуряване на обучението с необходимите учители по професионална подготовка. (3) В случаите по ал. 2 държавният план-прием за обучение в паралелките за придобиване на професионална квалификация в средно училище, в обединено училище и в профилирана гимназия се утвърждава след разрешение на министъра на образованието и науката, ако съществува необходимост от специалисти с професионална квалификация по съответна професия.

7. В чл. 262, ал. 2 се създава изречение второ: „В училищата със споразумение по чл. 28, ал. 3 в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват и лицата, заемащи академични длъжности, които извършват обучение в училището.“

създава се ал. 25: „(25) Училищата със споразумение по чл. 28, ал. 3 превеждат на висшите училища средства за частта от трудовите възнаграждения на лицата, заемащи академична длъжност, които осъществяват обучение в училището.“ 9. В чл. 289, ал. 1, т. 4 думата „прилагането“ се заменя с „изпълнението“. 10. В Допълнителните разпоредби се създава § 5б: „§ 5б. § 5б: „§ 5б. (1) В системата на предучилищното и училищното образование се включват и звената по § 4к от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование, които прилагат разпоредбите на този закон, предвидени за държавните професионални гимназии, в съответствие със спецификата и организацията на обучението в тях и доколкото друго не е предвидено в Закона за висшето образование. (2) Министърът на образованието и науката и началникът на регионалното управление на образованието упражняват контрол върху дейността на звената по ал. 1 за спазването на този закон и на подзаконовите нормативни актове за прилагането му. (3) При установяване на нарушения министърът на образованието и науката, съответно началникът на регионалното управление на образованието или оправомощени от тях длъжностни лица, дават задължителни предписания

ал. 5. (6) Изключението по чл. 103, ал. 4, т. 3 се допуска и за обучението в звената по ал. 1. (7) При обучението в звената по ал. 1 се поставят оценки и по учебните предмети, модули или дейности, предвидени за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план.“

3: „(3) Изпитът по чл. 33, ал. 1, т. 2 за придобиване на трета степен на професионална квалификация при заявено желание от ученика може да се провежда и чрез защита на дипломен проект.“ 2. В чл. 35, ал. 1 след думите „работниците и служителите“ се поставя запетая и се добавя „за училищата със споразумение по чл. 28, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование – и представители на съответните висши училища“. 3. В чл. 36 се създава ал. 4: „(4) Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект се провежда пред съответната комисия по чл. 35, ал. 1. Дипломният проект се изготвя по индивидуално задание и е теоретико практическа разработка, в която се прилагат придобитите знания, умения и компетентности по специалност от професията.“ 4. Допълнителните разпоредби се създава нов § 3а: „§ 3а. (1) В системата на професионалното образование и обучение се включват и звената по § 4к от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование, които прилагат разпоредбите на този закон, предвидени за съответствие със спецификата и организацията на обучението в тях и доколкото друго не е предвидено в Закона за висшето образование. (2) В звената по ал. 1 изпитът по чл. 33, ал. 1, т. 2 за придобиване на трета степен на професионална квалификация се провежда само чрез защита на дипломен проект.“ Комисията предлага да се създаде § 72: „§ 72. Изпитът по чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект се провежда от учебната 2021/2022 година с изключение на провеждането му в звената по § 3а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за професионалното образование и обучение.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

в § 4 от Допълнителните разпоредби се създава ал. 5: „(5) Удостоверенията по ал. 1 се издават в срок до 30 календарни дни при предоставяне на стандартна услуга и в срок до 10 работни дни – при бърза услуга.“

академия, получават месечно възнаграждение, формирано по правила, приети с акт на Министерския съвет, но не по-малко от: 1. за длъжност „асистент“ – два пъти минималната работна заплата, установена за страната; 2. за длъжност „главен асистент“ – три пъти минималната работна заплата, установена за страната; 3. за длъжност „доцент“ – четири пъти минималната работна заплата, установена за страната; 4. за длъжност „професор“ – пет пъти минималната работна заплата, установена за страната.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Емил Христов. Предложението е оттеглено.

които са членове на Комисията по образованието и науката; на синдикалните и работодателските организации – благодаря, доцент Вълчева; на представителите на Съвета на ректорите и на Националното представителство на студентските съвети, които участваха в работните групи и в заседанията на Комисията. Мисля, че заедно приехме работещи текстове, изработихме работещи текстове, които ще върнат и ще повишат качеството, доверието и контрола във висшите училища и без революционни промени ще дадат възможност за развитие както на университетите в България и висшето образование, така и на преподавателите, на студентите, а дори и на училищата от системата на предучилищното и училищното образование. Благодаря Ви, колеги, още веднъж! ПРЕДСЕДАТЕЛ Приемаме, че не сте нарушили Правилника, а е по предложението на госпожа Сидорова. Трябва да го подложа на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Кристина Сидорова, което не е подкрепено от Комисията.

представители: за 36, против 4, въздържали се 59. Това беше последното гласуване по тази точка от дневния ред – Законът за висшето образование. Преминаваме към точка втора за днес:

колеги! „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 902-01-46, внесен от Министерския съвет на 2 септември 2019 г., приет на първо гласуване на 7 ноември 2019 г.“ „Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

Към съоръженията с повишена опасност на територията на ядрена централа се прилагат изискванията, нормите и правилата съгласно наредбите по ал. 2.“

Не питам има ли желаещи за изказване, но ако някой има желание, нека се заяви. Пестя време.

създава се чл. 44а: „Чл. 44а. Министерският съвет по предложение на председателя на агенцията, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната, може да определи зони

„Чл. 44б. Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност на територията на ядрена централа, които са специално разработени за използване в ядрената техника и имат значение за ядрената безопасност, се осъществява от специализирано звено,

Моля, режим на гласуване.

Параграф 11 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за № 9, но на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага да се оформи в отделни параграфи от § 10 до § 13.

„Чл. 117. (1) Органите на изпълнителната власт и лица, които осъществяват дейности по въвеждане в експлоатация, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения или дейности по производство, превозване, съхраняване и използване на ядрен материал или източник на йонизиращо лъчение, определят мерки за аварийно планиране и аварийна готовност, като се прилага степенуван подход. (2) Мерките за аварийно планиране и аварийна готовност се установяват с: 1. външен авариен план, който определя функциите и действията на органите на изпълнителната власт за защита на населението в зоната за превантивни защитни мерки и зоната за неотложни защитни мерки; 2. вътрешен авариен план, който определя функциите и действията на лицензианта или титуляря на разрешение в границите на площадката, където се намира ядрено съоръжение или източник на йонизиращо лъчение. (3) Действията на органите и лицата по ал. 1 се координират в Единната спасителна система съгласно Закона за защита при бедствия.“ § 11. Член 118 се изменя така: „Чл. 118. Външният авариен план по чл. 117, ал. 2, т. 1 е задължителна част от Националния план за защита при бедствия, който се разработва, приема, поддържа, преразглежда и актуализира съгласно Закона за защита при бедствия.“ § 12. Член 120 се изменя така: „Чл. 120. (1) Лице, Лице, което въвежда в експлоатация ядрено съоръжение, представя за съгласуване вътрешен авариен план на председателя на агенцията, на специализирания държавен орган по пожарна безопасност и защита на населението, на министъра на здравеопазването и на министъра на околната среда и водите 6 месеца преди планираното начало за въвеждане в експлоатация на съоръжението. Указанията на съответния съгласувателен орган в рамките на неговите правомощия са задължителни за изпълнение.“ (2) Титулярят на разрешението за въвеждане в експлоатация на ядрено съоръжение проверява и оценява вътрешния авариен план преди въвеждане в експлоатация на съоръжението. (3) Лицензиантът, който експлоатира ядрено съоръжение, проверява и оценява вътрешния авариен план по време на експлоатацията на съоръжението, както и на отделните части на плана през определени интервали от време.“

Лицензиантът, който експлоатира ядрено съоръжение, осъществява при авария радиационен мониторинг на площадката в зоната за превантивни защитни мерки и зоната за неотложни защитни мерки.“

която се създава организация за прилагане на неотложни защитни мерки в случай на авария с цел предотвратяване на облъчването на лица от населението над допустимите нива на дозите, които се определят с наредбата по чл. 26, ал. 3. Защитните мерки се предприемат въз основа на резултатите от радиационния мониторинг и/или конкретните аварийни условия на съоръжението. 11б. „Зона за превантивни защитни мерки“ е територия около площадката на ядрено съоръжение, в която се създава организация за прилагане на незабавни защитни мерки в случай на авария с цел предотвратяване или минимизиране на евентуални тежки детерминистични ефекти. Защитните мерки се предприемат преди или непосредствено след радиоактивни изхвърляния или облъчване в зависимост от конкретните аварийни условия на съоръжението.“; т. 14, изречение първо думите „включително затваряне на съоръжение за погребване на радиоактивни отпадъци или отработено ядрено гориво“ се заличават; „17. „Инцидент“ е всяко нежелано събитие, реалните или потенциалните последствия от което не може да бъдат пренебрегнати от гледна точка на ядрената безопасност и/или радиационната защита.“; д) създава се т. 28а: „28а. „Площадка“ е територия, на която е разположено ядрено съоръжение или източник на йонизиращо лъчение, в границите на която се осъществява разрешена дейност по този закон.“; в т. 38 думите „включително един или повече откази на оборудване, грешка или грешки на персонала и/или недостатъци

в т. 40а след думите „повдигателни съоръжения, които“ се добавя „са специално разработени за използване в ядрената техника и“; з) точка 48 се изменя така: „48. „Ядрен материал“ е всеки изходен ядрен материал или специален ядрен материал, съдържащ радиоактивни вещества с концентрации и в количества, превишаващи установените в нормативен акт стойности.“

детски, лечебни и здравни заведения и заведения за хранене, обекти с промишлено, социално и културно предназначение и други обекти, несвързани с ядреното съоръжение. (2) Ограничения по използване на земите, горите и водните обекти на територията на зоната за превантивни защитни мерки може да бъдат налагани от министъра на здравеопазването, министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите,

Подлагам на гласуване предложенията на Комисията § 12 и § 13 да бъдат отхвърлени поради това, че са отразени на систематичното им място,

Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители да се създадат § 16 и § 17. Предложението за създаване на § 17 е оттеглено.

ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за водите не се прилагат за водовземане, за което към 9 август 2010 г. е издадено съответно разрешително при условията и по реда на Закона за водите.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Мотивът да внесем с моите колеги това предложение е, че де факто буквално допреди месеци 43 малки водноелектрически централи, които са отговаряли на абсолютно всички изисквания съгласно Директивата и съгласно българското законодателство, са работили и поради това, че им е изтекъл 10-годишният срок за работа, тяхното разрешително е прекратено и не е възстановено. Става въпрос за 43 работещи обекта, построени. Вярно, те са в защитени зони, но те са изпълнили всички изисквания, които са били заложени по съответните закони. Сега поради промяната на законодателството междувременно те губят правото си да работят. В случая на мен не ми харесва под натиск на екологични организации, които силно изопачават истината по този въпрос, ние да извършим една екзекуция, защото зад тези 43 обекта не само че има инвестиции, които са от порядъка на над 80 млн. евро, а тук има и работещи хора, има семейства, които се изхранват оттам. Нямаме никакви доказателства за някаква дейност, с която те да нарушават екологичните норми. Естествено, всичко това е въпрос на контрол, но с лека ръка не ми се ще Народното събрание да извади тези 43 работещи икономически обекта и да ги изхвърли, фактически да ги ликвидира. Защото какво следва от това?

семейства поминък, ще останат там по местата, където са, оттам нататък те трябва да преминат в един режим на премахване. Всичко това

през съответния закон, който разглеждаме сега. От друга страна обаче, буквално в последните няколко дни виждам промяната в общественото настроение, което, естествено, е обработвано от медиите. Но, за съжаление, виждам промяна и в политическата настройка тук, в парламента, и на мен ми е ясно, че това предложение няма да мине.

да проведем една по-мащабна дискусия, едно обсъждане в пленарната зала, на което да поканим съответните представители на министерствата и доста детайлно и професионално да подходим към този въпрос, естествено, на един по-късен етап.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Симеонов, ние на заседание на Комисията по енергетика със 17 на нула еднозначно подкрепихме Вашето предложение. Вие сте прав, че в момента общественото напрежение и всичко друго, което се случва, не създава най-добрата рамка за решение. Аз приемам – мога да кажа с известно чувство на неудовлетворение, желанието да оттеглите текста, но наистина разумът е по-добре да надделее и бих го приел единствено в контекста на това да има една много сериозна, този път задълбочена дискусия по това какво правим ние.

са изградени и въведени в експлоатация след 9 август 2010 г. в противоречие с разпоредбите на чл. 118ж и в нарушение на действащото законодателство.“ Уважаеми колеги, как такова официално изречение може да присъства в документ на Министерството? Това са проекти, които са с разрешение за строеж, с минала преценка, оценка, доклад по ОВОС, години по-късно българската държава казва: „Те действат в нарушение на законодателството.“ Няма друга европейска държава, която чрез плановете си за управление на речните басейни да въвежда абсолютни забрани за цялата територия. Европейското законодателство не изключва възможността да се строят ВЕЦ-ове. Не ги забранява. Европейското законодателство казва обратното – къде, как и при какви условия биха могли да се строят. Това е много дълъг разговор. Държавата е подходила изключително нецелесъобразно, за да реши този въпрос. Датата 9 май 2010 г., свързана с плановете за управление на речните басейни, не е коректната дата. Ние можем да плачем, в заключение, уважаеми колеги, защо държавата няма чуждестранни инвестиции. Вината си е само в нас. На базата на широка дискусия, на широк дебат, на съгласие между политическите сили по това нещо трябва да се постигне Единственото място, за съжаление, в което в Европа се противопоставя екологията на развитието, е България все още. Няма такава логика на европейското екологично законодателство. МОСВ не е издало и предписало режимите за около 200 зони по „Натура 2000“. Това обаче не може да бъде противопоставено на минали действия на държавата във вреда на инвеститорите. Благодаря Ви, господин Симеонов, за това, което правите, но мога да го приема единствено, ако парламентарните групи в много сериозен дебат стигнат до единно мнение, защото, извинявайте, но не сме прави. Благодаря за Вашето внимание. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Костадинов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Генов, за изказване.

Уважаеми господин Председател, ще използвам момента след мъдрото решение на господин Симеонов да оттегли този законопроект, защото, уважаеми колеги, бяхме изправени пред сериозната опасност да обогатим колекцията на това Народно събрание откъм абсурдно законотворчество. Пред нас господин Симеонов представи един омотан и зарязан от години казус, засягащ както инвестиционни, така и екологични интереси. Предлагаше ни се да гласуваме един висящ в годините проблем, който да реши съдбата на малките ВЕЦ-ове през, забележете, колеги, Закона за ядрената енергетика. Мисля, че това щеше да бъде голямо постижение в европейския и световен парламентаризъм – да решаваме проблемите на ВЕЦ-овете през ядрената енергетика. Затова ние, както и колегата преди малко от нашата парламентарна група, от „БСП за България“ настояваме да са ясни основните очертания на този казус. Няма да бъда многословен, ще ги схематизирам набързо. Проблем има, трупан години наред, и то от безхаберие, засягащ както интереси на инвеститори и милиони левове инвестиции, така и екологични проблеми, създавани от съществуването на тези обекти. Много интересен е дебатът в Комисията по енергетика, където Министерството праща отрицателно становище, от МОСВ не присъства никой. Закон с преходни и заключителни разпоредби, който по мое мнение и по нормална парламентарна логика би трябвало да бъде гледан и в Комисията по околната среда и водите. Такова нещо не се случи. Искам

в този сегмент цари пълен хаос. Министерството на регионалното развитие и Министерството на околната среда и водите бяха помолени от тази прокуратура, защото тя няма други възможности освен да препоръчва, като орган, да оправи хаоса. Минаха две години – съществува. И на всички трябва да е ясно, че този проблем трябва да бъде решен. Господин Симеонов, когато предлагате един широк дебат, мисля, че трябваше да го огласите по-рано. Добре, че го казахте. Ние ще се включим и ще участваме, но, разбирате ли, това, което щеше да се случи отново в обществото, щеше да остави впечатление, че този парламент е ярък пример на лобистки и не знам какви други интереси. Аз нямам ВЕЦ, господин Симеонов, и Вие сигурно нямате. Тази несправедливост наистина трябва да бъде решена, но нека да бъде решена по начин, по който да обслужва интересите и на инвеститорите, и на на екологията – по-точно използването на повърхностни, подземни и други води в защитени територии, и в територии, които не попадат в „Натура 2000“. Приветствам Ви, че оттеглихте Закона.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията за социалната и солидарна икономика, № 054-01-2, внесен от народните представители Александър Сиди

и допълнение на Закона за предприятията за социалната и солидарна икономика“. Господин Председател, има допусната правописна грешка – вместо предлога „за“ в третата му редакция, да се чете в окончателната редакция на Комисията

За изпълнение на възложените на министъра на труда и социалната политика правомощия по този закон, чрез средата за междурегистров обмен се предоставя достъп до регистрите, администрирани от Националната агенция за приходите.“

Благодаря. Ще Ви представя съобщение за парламентарен контрол на 14 февруари 2020 г., петък: 1. Заместник министър-председателят Томислав Дончев ще отговори на два въпроса от народните представители Кристина Сидорова и Димитър Данчев; и Корнелия Нинова. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Гьоков и на едно питане от народните представители Васил Антонов и Милко Недялков. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори на един въпрос и на едно питане от народния представител Антон Кутев. 4. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на един въпрос от народния представител Елена Пешева. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори на четири въпроса от народните представители Анастас Попдимитров; Николай Иванов; Веска Ненчева, Виолета Желева и Кристина Сидорова; и Младен Шишков. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на един въпрос от народния представител Кристиан Вигенин; и на един въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков, Александър Паунов, Дора Янкова, Иван Ченчев, Манол Генов, Румен Георгиев и Николай Александров; министърът на финансите Владислав Горанов – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков, Александър Паунов, Дора Янкова, Иван Ченчев, Манол Генов, Румен Георгиев и Николай Александров и на едно питане от народния представител Павел Шопов; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на едно питане от народния представител Дора Янкова; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Йорданов, Илиан Тимчев и Евдокия Асенова; министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на един въпрос от народния представител Светла Бъчварова; - министърът на вътрешните работи Младен Маринов на един въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов; министърът на околната среда и водите Емил Димитров на един въпрос от народния представител Стефан Бурджев; и на седем въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов (пет въпроса); Георги Стоилов и Весела Лечева; и Георги Гьоков; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова на един въпрос от народния представител Николай Иванов. Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Иван Валентинов Иванов се отлага негов въпрос към министъра на околната среда и водите Емил Димитров. Поради отсъствие от страната от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Следващото редовно пленарно заседание е на 14 февруари 2020 г. от 9,00 ч. съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието. Благодаря